[10:00:30]: Det er en glede på vegne av Fremskrittspartiet, ved representantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Sylvi Listhaug,

representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Wold, Christian Tybring-Gjedde, Silje Hjemdal, Per-Willy Amundsen og meg selv, om konkrete tiltak mot æreskriminalitet.

Stortinget mottok mandag meddelelse fra Statsministerens kontor om at statsrådene Bjørn Arild Gram, Jon-Ivar Nygård og Ingvild Kjerkol vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Tone Wilhelmsen Trøen. Når jeg be- søker sykehus i hele landet, møter jeg dyktige ansatte som vet at de gjør en forskjell i pasienters og pårørendes liv. De gjør også en forskjell når de gir avkall på nok en fridag når det er sykefravær på avdelingen. De stiller opp for kollegaene fordi de vet hvordan det er å jobbe underbemannet på vakt. Det er nok vanskelig for andre å forstå hvor belastende det er å bli ringt etter ofte på en etterlengtet fridag i en tøff turnushverdag. Selv med fast personell som strekker seg, er det ofte nødvendig å leie inn vikarer. Helsepersonellkommisjonen stilte spørsmål ved om dagens arbeidsmiljølov støtter opp om behovet for å ha tilstrekkelig bemanning, hele stillinger og god kvalitet på tjenesten døgnet rundt. Helseministeren tar stadig vekk et oppgjør med innleie av helsepersonell, men hva gjør hun egentlig for å løse det underliggende problemet? I et VG-intervju denne uken sier hun: «Vi må nok søke å tilby større fleksibilitet, og ha et tilbud til dem som ønsker å jobbe mye i perioder. For eksempel med å legge til rette for langvakter og årsturnus.» Hun sier også i intervjuet at hun har gitt oppdrag til sykehusene om å prøve ut dette. Vel, det hun har bedt helseforetakene om, er mye vagere, nemlig å «vurdere egnede områder for utprøving av alternative arbeidstidsordninger, og iverksette tidsavgrensede utprøvinger med sikte på å vinne erfaringer». Vi mangler ikke håndfaste erfaringer med dagens system. Arbeidsmiljøloven ble brutt 800 000 ganger ved sykehusene i 2022. Sykefraværet ligger på rundt 10 pst. Bruk av innleie økte med 35 pst. fra 2021 til 2022. 2022. Da Vestre Viken helseforetak gjennomførte forsøk med 12,5-timers vakter, opplevde sykepleierne redusert stress, særlig i begynnelsen og slutten av vaktene, og det var nedgang i sykefravær og i Jeg er bekymret for den høye belastningen helsepersonellet står i. Mener statsråden at dagens lovverk gir tilstrekkelig fleksibilitet til å gjennomføre nødvendige endringer? Representan- ten Tone Wilhelmsen Trøen tar opp kanskje hovedutfordringen i årene som kommer. Det er en grunn til at denne regjeringen, som noe av det første vi gjorde, satte ned helsepersonellkommisjonen. Vi vet at i framtiden blir det færre fagfolk per pasient. Vi er et samfunn som nå gjennomgår en stor demografisk endring. Vi har passert en million alderspensjonister, og vi vet at tilgangen på fagfolk i framtiden blir knappere. Da må vi investere i de fagfolkene vi har. Jeg kommer fra et frokostmøte med KS der de presenterte sin følgeevaluering av det som heter Tørn, der kommunene i Norge faktisk har gått foran med å organisere arbeidsprosessene annerledes, med mer fleksibilitet til fagfolkene, årsturnus og langvakter. Dette gir resultater, men suksesskriteriet er at det gjennomføres gjennom godt partssamarbeid. At Høyre raskt tyr til lovverket, har vi sett før, men hvis vi ser på dem som virkelig lykkes, lykkes de gjennom et godt partssamarbeid lokalt. Det er også grunnen til at regjeringen tredoblet bevilgningene til Tørn i revidert nasjonalbudsjett i fjor, og at vi viderefører det også i år. Det oppdraget jeg har gitt til sykehusene, er at de skal gjennomføre slike innovative måter å løse oppgavene på.

2024 lærer opp helsefagarbeidere til å ta prosedyrer som sykepleiere gjør i dag, med stor suksess, mer heltid og større fleksibilitet. Det er nok veien vi må gå. Jeg er vel- dig glad for at vi er enige om utfordringsbildet. Det jeg er opptatt av, er at helseministeren har et veldig stort ansvar for dette som én av partene i arbeidslivet. Høyre – og det vil jeg bare understreke – er for et er for et veldig sterkt og solid partssamarbeid. Men det at vi har en arbeidsmiljølov og arbeidstidsbestemmelser som ikke fungerer godt nok for helsepersonell som er på vakt 24–7 for pasienter som trenger hjelp 24–7, kan vi heller ikke ha berøringsangst for å diskutere. Vi må snakke om det, og helsepersonellkommisjonen peker nettopp på det. Hva vil statsråden gjøre hvis det er sånn at partene ikke blir enige? Vil statsråden da se til arbeidstidsbestemmelsene og gjøre endringer, og har statsråden tatt konkrete initiativ for å få dette opp i partssamarbeidet? Ingvild Kjerkol [10:06:55]: Jeg represente- rer et parti som er tuftet på godt partssamarbeid, og jeg tror vi får til de beste løsningene når arbeidsgiver og arbeidstaker ser felles utfordringer og finner løsninger lokalt. Det vil gi den fleksibiliteten som arbeidstakere etterspør i dag. Det at Høyre tyr til mer lovregulering og mer kontroll, viser kanskje noe av forskjellen i tilnærmingen til problemene her. Jeg Jeg har tro på at vi må øke fleksibiliteten i vår felles helsetjeneste. Vi ser at særlig de yngre fagfolkene våre ønsker å jobbe mye i til fordel for å kunne ta lengre friperioder. Jeg tror vi må klare å få til den typen fleksibilitet innenfor rammen av godt partssamarbeid, og det ser vi også mange gode eksempler på. Når noen får det til, kan alle få det til. Tone [10:07:50]: Det er ikke uvant at helseministeren velger å angripe. Jeg var veldig tydelig på at jeg mener partssamarbeidet er viktig. Men jeg er ikke den eneste som påpeker at det er utfordringer. De fire direktørene i de regionale helseforetakene sendte et brev til helsepersonellkommisjonen, hvor de var veldig tydelige på behovet for å se på dette. Helsepersonellkommisjonen er tydelig på behovet for å se på dette. Spørsmålet mitt var: Dersom man ikke finner en løsning på dette mellom partene, hva vil statsråden da gjøre? Utfordringen er at vi har et system og arbeidstidsordninger som ikke er rigget for å møte de utfordringene vi får fremover. Helsepersonell sier de er utslitt. Mange slutter i tjenesten, og behovene til pasientene øker. Så dersom man ikke oppnår enighet, hva vil statsråden gjøre?

Høyre og regjeringen, nemlig at fagfolk får brukt kompetansen sin best mulig i møte med pasientene. Jeg tror på å se til de gode eksemplene, og ikke minst ønsker regjeringen å utvide virkemidlene våre. Det er grunnen til at vi også gir kommunene større fleksibilitet. Jeg skal legge fram en nasjonal helse- og samhandlingsplan på fredag. vil også gjennomføre en tillitsreform, slik at man får til dette gode lokale partssamarbeidet og muligheten for å jobbe ønsket turnus og løse oppgavene. Det er in- teressant at statsråden sier at hun vil utvide virkemidlene som regjeringen har, men hun svarer egentlig ikke på hvilke initiativ hun har tatt i partssamarbeidet for å sikre arbeidstidsordninger som fungerer fremover. Det er mitt spørsmål. Jeg understreker hvor viktig det er at partssamarbeidet fungerer. Jeg er helt enig med statsråden i at Tørn-prosjektet viser gode resultater, men fasiten er at at det er 800 000 brudd på arbeidsmiljøloven, det er økt bruk av innleie, og det er helseministerens vakt nå. Det ville vært veldig fint hvis hun kunne svare på hvilke initiativ og hvilke diskusjoner man har om dette for å løse det som er den store utfordringen, og som også helsepersonellkommisjonen helt tydelig peker på. [10:10:49]: Det svarer jeg mer enn gjerne på. Det første vi gjorde, var å innføre en opptrappingsplan for heltid og god bemanning. Det andre vi har gjort, er å tredoble bevilgningene til Tørn, og så har vi utvidet det til å gjelde hele helse- og omsorgstjenesten. Jeg har gitt oppdrag til sykehusene i flere år gjennom både oppdragsbrev og protokoll, hvor sykehusene blir bedt om å se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i tettere sammenheng. Vi utvider de mer kunnskapsbaserte virkemidlene for første gang så lenge jeg har vært politiker, og lyser ut en egen ordning innen Forskningsrådet som skal gå til forskning og innovasjon i den kommunale helsetjenesten, hvor bemanningsutfordringene faktisk er aller størst. Vi bruker hele regjeringens virkemiddelapparat for å oppnå det som vi alle er opptatt av, en sterk og bærekraftig offentlig helsetjeneste som ikke bare kan gi god helsehjelp til dem som har bygd landet, men også til den generasjonen som kommer etter oss. Jeg tror vi er helt enige om målet, og vi er langt på vei også enige om virkemidlene. Utfordringen er at jeg synes det er vanskelig å få tak i om statsråden

bety mer deltid i tjenesten. Vi ser altså til en viss grad at man også må bruke lovverket for å få til gode løsninger. Spørsmålet er: Når vi nå har en arbeidsmiljølov og bestemmelser som gjør at man ikke kan avtale f.eks. 12,5-timersvakter for mer enn ett år av gangen, ser ikke også statsråden at man må starte arbeidet med å se på arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene samtidig som man gjør de andre tiltakene? Statsråd Ingvild [10:12:59]: De underlig- gende problemene, slik regjeringen ser det, er at vi mangler fagfolk. Vi har for mye deltid, og fagfolkene våre får ikke brukt tiden tiden sin effektivt til å hjelpe pasientene. Det møter vi med et sett med virkemidler og tiltak. Det er en grunn til at vi satte ned helsepersonellkommisjonen, og at vi følger opp deres anbefalinger år for år i statsbudsjettet. På fredag kommer jeg også med Nasjonal helse- og samhandlingsplan, hvor det vil være et eget kapittel som omhandler den viktigste ressursen i helsetjenesten vår, nemlig fagfolkene. De underliggende utfordringene våre handler om at samfunnet nå endrer demografi. Vi blir flere som går ut av arbeidslivet enn det vi greier å fylle på med i den andre enden. Det må vi møte bredt og helhetlig, og så må vi sørge for at fagfolk får brukt kompetansen sin til beste for pasientene, ikke til rapportering og kontroll. Bård Hoksrud

få folk og for rigide systemer? Det er i hvert fall noe av det jeg får tilbakemelding om når jeg prater med mange som jobber ute i helsetjenesten. De etterlyser mer fleksibilitet og gode ledere som ser en, og ikke minst ønsker mange mer fleksibilitet. Jeg er overbevist om at mer mangfold, som gjør at ansatte i helsevesenet kan få lov til å velge om de ønsker å jobbe f.eks. i det offentlige, ideelle eller private, vil gjøre at flere blir i helseyrker. Hvorfor er staten så imot det? Har ikke statsråden tro på at også helseansatte setter pris på valgmulighet, og at konkurranse om arbeidskraft vil bidra til bedre lønns- og arbeidsvilkår, slik det er på andre områder i arbeidslivet? i arbeidslivet? Jeg har før kalt det Kjerkol-køer, og de øker og øker. Nå er det over 276 000 som står i kø og ikke får behandling. Statsråd Ingvild

Jeg forstår ikke hvordan det skal løse bemanningsutfordringene i landets sykehus eller kommuner. Det må jeg ærlig innrømme. Det vi har tatt tak i fra dag én, er nettopp Jeg kunne ha ønsket at det hadde blitt tatt tak i tidligere. Jeg kan ta Helse nord som eksempel. De har veldig høy grad av innleie. De står for 40 pst. av innleien i hele spesialisthelsetjenesten i en tid da de trenger å bygge kompetanse for den neste generasjonen.

Er du sykepleier, bør du kunne få lov til å velge om du vil jobbe der eller der, og så skal vi bruke dem på best mulig måte. Vi skal bruke den ledige kapasiteten til å hjelpe alle dem som står i helsekø og venter på å få behandling på sykehusene. Det er altså over 276 000, og køene har økt fra helseministeren ble helseminister, med mange, mange tusen. Jeg mener at det er det er viktig å gjøre noe med. Det er over 80 000 «overliggere» på sykehusene som egentlig skulle vært ute i kommunene. Og hva var svaret fra helseministeren og regjeringen? Jo, det var null ekstra plasser i fjor i budsjettet. Det kom riktignok noen til etterpå, men vi trenger å bygge opp kapasiteten, sørge for at det er sykehjemsplasser, og at det er kapasitet til å ta imot «overliggerne», sånn at sykehusene kan behandle flere pasienter. Hvorfor vil ikke statsråden sørge for at kommunene blir satt i stand til å få på plass flere plasser og få folk tilbake til i jobb, enten det er privat eller offentlig? Det viktigste er at folk får best mulig helsetjenester. [10:17:42]: Jeg lytter til helsepersonell. De er faktisk den aller, aller, aller viktigste lytteposten til en helseminister – alltid, uansett hvem det er som har den posten. Og når vi spør helsepersonell – leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter – om hva som er viktig for dem, er de ganske tydelige i sine tilbakemeldinger. De ønsker tillit og å få brukt kompetansen sin i møte med pasientene. De ønsker mindre rapportering. Derfor fjerner vi en rekke rapporteringskrav, særlig innen psykisk helsevern, hvor ventetiden

tett sammen fordi det er gjensidig avhengig av hverandre. Marian [10:18:56]: Når man hører re- presentantene fra høyresiden, er det direktørene som har sendt brev, ledere som ønsker mer fleksibilitet til å pålegge ansatte enda mer arbeid i ubekvem tid. Alle vi som har jobbet i helsevesenet, vet at dette er 365 dager med 24 timer i døgnet-tjenester, som skal gå rundt for veldig mange familieliv også. Helsepersonellkommisjonen var ikke helt enstemmig for at arbeidsgiver bør få mer pisk for å få de ansatte til å jobbe. Hvis vi skal lytte til det helsepersonellet som forlater det offentlige helsevesenet, peker de på at de ikke blir lyttet til, at de ikke får medvirket. Helse nord er kanskje det verste eksemplet på det å ikke lytte til egne tillitsvalgte. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilke grep gjør statsråden for å øke de ansattes medvirkningsmuligheter i helseforetakene? Hvordan kan vi lytte til dem som gjør jobben? [10:20:03]: Jeg synes det er et godt perspektiv representanten Hussein drar opp. Direktørene sendte brev til helsepersonellkommisjonen, jeg sender brev til direktørene hvert år – et oppdragsbrev. Det er staten og stortingsflertallet, som også SV er en del av, som står bak helsepolitikken i Norge. Vi ønsker å finne de gode løsningene lokalt, at det skal skje gjennom et godt

og det er denne regjeringens politikk.

sjukepleiarane og andre som no søkjer over til vikarbyrå og bemanningsbyrå, og snakkar om at dei sviktar den norske modellen, at det ikkje er i tråd med den norske modellen, og nærmast ilegg dei eit personleg ansvar for at dei sviktar. Mi og Venstre si oppleving er ikkje at dei sviktar, men at dei gjer noko som dei føler er heilt nødvendig i ein situasjon

ansvar på den enkelte, ikke har behov for å bruke noen merkelapper. Det som er et faktum, er at stadig flere sykepleiere, helsefagarbeidere og også leger og legespesialister går på jobb i vår felles helsetjeneste, forhandler solidarisk om sine arbeidsbetingelser, om lønn og om arbeidstid, og så opplever de stadig oftere at de går på jobb med en kollega som tjener dobbelt så mye, og som jobber når vedkommende har lyst. Det er en ganske nøktern beskrivelse av en utfordring i Norge i dag. Jeg kunne ønsket meg et ordskifte hvor vi så på Mener representanten Bjørlo at dette er en grei utvikling, eller mener han at bærekraften vår ligger i at vi bruker pengene på annet vis enn gjennom fordyrende mellomledd, som vikarbyråene dessverre er, selv om vi har gjort oss avhengig av dem enkelte steder?

[10:23:29]: Lørdag var det to år siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Siden den gang har sikkerhetssituasjonen i Europa og globalt forverret seg ytterligere. Autoritære stater, terrororganisasjoner og religiøse fundamentalister er på frammarsj. De forsyner hverandre med våpen og teknologi, og de kjemper en felles kamp mot våre frihetsverdier og demokratiet som styreform. De ønsker å erstatte dette med autoritært styresett, med sensur, med ensretting og tvang. Mens Vesten knapt har økt produksjonen av utstyr, ammunisjon og militært utstyr på to år, advarer en fersk trusselvurdering fra E-tjenesten om at Russlands kampkraft vil være gjenopprettet på førkrigsnivå innen tre–fem år etter at krigen i Ukraina tar slutt. 18 av NATOs medlemsland når målet om å bruke 2 pst. av BNP på forsvaret sitt i år. Det er pinlig at oljerike Norge ikke er blant dem. Fremskrittspartiet har hele veien støttet og vil fortsette å støtte den militære støtten til Ukraina. Vi støtter også å bruke ekstra oljepenger til formålet. Nå må vi bygge opp eget forsvar og kampkraft, og vi bør ha dårlig tid.

har det gått måneder før regjeringen har respondert. Dette har vi ikke tid til. I dag hørte vi i NRK at personell i Forsvaret velger å slutte på grunn av dårlige vilkår. Statsminister Støre lovte nylig at regjeringen vil legge fram en langtidsplan som sikrer Forsvaret de største bevilgningene etter annen verdenskrig. Han sier det vil komme et tosifret milliardbeløp. Kan statsråden klargjøre om denne satsingen vil bety at Norge når målet om å bruke 2 pst. av BNP på Forsvaret før 2026? Statsråd Bjørn Arild

forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Det var før krigsutbruddet, men vi har jo sett at den sikkerhetspolitiske situasjonen har utviklet seg i negativ retning over tid. Vi ønsket en grundig vurdering av behovet for å styrke forsvar, sikkerhet og beredskap i den tiden vi står i. Det er jo ikke hverdagskost at man setter ned kommisjoner heller – sist gang var etter den kalde krigens slutt og Murens fall. Nå står vi i et nytt tidsskille, og det er nødvendig å gå tungt inn i dette. Vi jobber veldig grundig med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. I motsetning til tidligere prosesser involverer vi og har dialog med Stortinget i arbeidet før vi skal legge den fram, nettopp fordi det vil være viktig for for Norge at vi står mest mulig samlet i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det er ikke noen tvil om at vi nå er nødt til å bruke betydelig mer ressurser på dette feltet, slik som statsministeren og finansministeren også har antydet. Hvis det er noe som er pinlig med 2prosentmålet, vil jeg si at det er forpliktet seg – etter at vedtaket kom i 2014, for ti år siden – og meldte inn til NATO at man ville nå 2-prosentmålet. Det har denne regjeringen gjort. Vi trapper opp forsvarsbevilgningene raskt og håper å nå dette senest i 2026. [10:27:28]: Det er helt riktig at vi må stå mest mulig samlet. Jeg håper vil finner en løsning. Fremskrittspartiet har i motsetning til regjeringen vært tydelig på at den militære støtten til Ukraina bør holdes utenfor når Norge skal nå målet om å bruke 2 pst. av BNP på Forsvaret. I et svar på et skriftlig spørsmål nylig skrev forsvarsministeren at NATO-allierte har ulike rammer for støtten til Ukraina, og at det fører til ulik praksis for hvordan den enkelte allierte rapporterer ut gifter til militær støtte til Ukraina.

Det er i NATO man formulerer retningslinjene for hvordan man vil beregne den støtten. Vi rapporterer til NATO jevnlig – årlig – om våre forsvarsutgifter. Det er en del av artikkel 3 i Atlanterhavspakten om at alle land har et ansvar for å bidra til sitt eget forsvar og inn i alliansens Derfor rapporterer vi selvfølgelig i tråd med de kriteriene som ligger der. Når vi har tatt med

Når vi betaler inn til NATOs fond som brukes til støtte til Ukraina, er det full enighet om at det regnes inn i forsvarsbudsjettet i Norge. Det vil også være naturlig at vi bruker andre fondsmekanismer på samme måte. Terrorangrepet fra Houthi-militsen mot sivile skip i Rødehavet fortsetter. Flere allierte NATO-land, som Danmark og Nederland, sluttet seg tidligere i vinter til en samlet uttalelse som en siste advarsel til militsen. Siden har allierte, som bl.a. Storbritannia og USA, gjennomført flere angrep for å ta ut våpenlageranlegg, droner, radarer og helikoptre for å beskytte den sivile skipstrafikken i området. EU har også sendt krigsskip. Selv om Norge har en av verdens største handelsflåter og bør ha all interesse av å beskytte skipstrafikken i området, har regjeringen så langt valgt å gå en helt annen vei enn flere av våre allierte. Man har forsøkt seg på et mislykket solodiplomati ved å ha dialog med Houthiterroristene – uten resultat. Det er oppsiktsvekkende naivt. Kan statsråden avklare om det er aktuelt for regjeringen å støtte allierte med militære kapasiteter for å beskytte den sivile skipstrafikken i Rødehavet? [10:30:40]: Vi står i en alvorlig situasjon i Rødehavet. Houthi-bevegelsens uakseptable angrep mot sivil skipsfart i Rødehavet og Adenbukta truer maritim sikkerhet, fri navigasjon og internasjonal handel. i Norges interesse at verdenshandelen er fri, og at handelsflåtene kan ta i bruk havene. Det er viktig for Norge, som er en veldig stor sjøfartsnasjon.

På mandag møttes NATO-landenes toppledere i Paris for å diskutere ytterligere militære bidrag til Ukraina i landets frigjøringskamp mot Russland. Ifølge flere medier antydet Frankrike at man ikke kan utelukke at landet vil sende bakkestyrker til Ukraina. Frankrikes president begrunnet dette med at Europas sikkerhet er avhengig av at Russland lider nederlag i krigen mot Ukraina. Videre sa han at landene som tidligere sa «aldri», var de samme som for to år siden sa «aldri stridsvogner, aldri fly, aldri langtrekkende missiler». Statsminister Støre var til stede på møtet. Regjeringen har tidligere vært klar på at Norge aldri kommer til å ha soldater på bakken i Ukraina. Er regjeringen like skråsikker i dag? Statsråd Bjørn Arild Gram [10:32:34]: Det forelig- ger ingen planer om å delta med norske soldater i Ukraina.

Sett i lys av det skri- kende behovet for militær hjelp til Ukraina – kan det være aktuelt å forsere den militære bistanden i Nansenpakken utover det som ligger i planene? Gitt at man gjør det, vil regjeringen bruke samme prokuratorknep og henføre det til forsvarsbudsjettet og selge det ut som en styrking av vårt nasjonale forsvar, slik som regjeringen kommuniserte i statsbudsjettet for 2024? Da man dekomponerte det, så man at 7,5 mrd. kr var til Ukraina-støtte og ble tatt til inntekt for en styrking av vårt nasjonale forsvar. Sikkerhetspolitisk er det selvfølgelig klokt, men det er vel ingen direkte sammenheng mellom den militære støtten til Ukraina og styrking av vårt nasjonale forsvar? Så det er egentlig to spørsmål. Statsråd Bjørn [10:33:44]: Først til pre- sentasjonen av statsbudsjettet for 2024: Det som ble presentert som vekst i forsvarsbudsjettet fra saldert budsjett for 2023 til 2024 knyttet til Ukraina, var 4,5 mrd. kr og ikke 7,5 mrd. kr. Når det gjelder Nansen-programmet, er det en styrke ved det at det både er langsiktig og fleksibelt, og det er mulig å gjøre forflytninger av støtten til Ukraina mellom sivile og militære formål og mellom år. Vi har et eksempel på at vi nettopp har gjort det, da vi i 2023 flyttet 2,5 mrd. kr fra senere års militære bidrag til å styrke støt ten til Ukraina i 2023. Så det er noe som løpende vurderes. Den fleksibiliteten ligger som sagt i programmet.

Lørdag var det to år siden det russiske fullskalaangrepet på Ukraina, og Ukraina har jo vært i krig i ti år. For et par dager siden leste jeg i Dagens Næringsliv et sitat av den gamle amerikanske generalen Douglas MacArthur. Han kunne jeg ha sagt mye om, og sitatet er godt: er godt: «Historien om nederlag i krig, eller i all annen menneskelig aktivitet, kan nesten alltid summeres i to ord: For sent.» Ukraina er nå i en veldig vanskelig situasjon. De mangler materiell, og de mangler ammunisjon, og initiativ betyr alt. Nå har Tsjekkia tatt initiativ og sagt at de kan framskaffe rundt 800 000 artillerigranater, som Ukraina mangler, hvis de bare får med seg flere land i Europa på finansieringen. Da blir mitt spørsmål: Vil regjeringen vise initiativ og bidra til å finansiere denne ammunisjonen som Ukraina så sårt trenger? [10:35:59]: Nansen-pro- grammets ramme er omfattende, også støtten til militære formål. Vi foretar løpende vurderinger av hvordan vi best mulig skal innrette bruken av midlene for å støtte Ukrainas behov. Vi har nær dialog med Ukraina i de prioriteringsdiskusjonene vi har. Noe vi har løftet veldig høyt opp, er bl.a. treningsmisjonene. Vi har en omfattende treningsmisjon i mange land, både i Norge og i utlandet, for å trene ukrainske soldater. Vi har prioritert luftvern, og vi har også – innenfor de rammene vi har – donert nokså mye artilleriammunisjon.

[10:36:56]: Jeg tror at nettopp i den situasjonen vi nå er i, trenger dette å varsles hvis Norge ønsker å støtte opp under Tsjekkias initiativ. Vi er i en situasjon hvor vi ikke får en beslutning, eller det tar i hvert fall tid i Kongressen i USA, og vi trenger å vise at det vil vil oversendes mer ammunisjon. Nederland har vært tydelig, Canada og Danmark har uttalt seg, og det har også andre land. Jeg tror det vil være viktig for Norge også om vi er med, nettopp for å få flere land til å støtte Tsjekkia, og at vi også er tydelige på å uttale dette utad.

Som jeg sa, er Norge til enhver tid i dialog med allierte og partnere om tiltak som kan bidra til å dekke høyt prioriterte ukrainske militære behov. Det tsjekkiske initiativet om tilskudd til kjøp av ammunisjon er blant disse. prosesser i eget land når det gjelder produksjon av artilleriammunisjon for donasjoner til Ukraina, bl.a. i det svensk-norsk-danske initiativet hvor det er etablert økt produksjonskapasitet som nettopp kan understøtte Ukraina. Det er aktuelt å vurdere bidrag både fra Norge og fra andre land når det gjelder artilleri og andre behov som Ukraina har. I den senere tid, og som debattert under et tidligere hovedspørsmål, har det vært flere oppslag om sykepleiere som får betydelig høyere årslønn gjennom vikarbyråer enn gjennom fast ansettelse. I det mye omtalte VG-intervjuet med statsråden, som vi hørte om i sted, sa hun: «De jobber når de har lyst, tjener mer og har andre betingelser. Det er i ferd med å utfordre den norske arbeidslivsmodellen.» Vi i SV deler denne bekymringen, for vi er avhengig av et godt partssamarbeid hvis vi skal få gjort alle oppgavene i helsetjenesten. Disse få ansatte påfører staten og kommunene enorme kostnader. Tall fra 2022-regnskapet viste at helsetjenesten brukte 3,6 mrd. kr på innleie.

i helsevesenet. Målet med de nye reglene i andre sektorer var jo å gi de tillitsvalgte mer makt, og at på de plassene det var behov, skulle de tillitsvalgte gi lov. Dersom statsråden mener den dramatiske økningen i bruk av vikarbyråer og innleie utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, ønsker jeg å vite hvordan statsråden planlegger å styrke organiseringen av arbeidslivet, også innenfor helsevesenet. Statsråd Ingvild [10:40:59]: Det er en bety- delig utfordring at omfanget av innleie i helsetjenesten har blitt så stort. Jeg tror både jeg og representanten Hussein hadde ønsket oss at dette ble tatt ordentlig tak i tidligere, men vi er der vi er. For regjeringspartiene vil le det ha vært for begrensende for helsetjenestens evne til å gi forsvarlig helsehjelp å skulle ha gått inn for et forbud mot innleie i helsetjenesten. Kravet om faglig forsvarlighet og pasientenes behov må komme først. Men vi er nødt til å møte denne utviklingen med bedre virkemidler enn det den forrige regjeringen foreskrev. Vi er nødt til å ha tillit til at man lokalt kan utarbeide gode, fleksible løsninger som er attraktive for fagfolkene våre. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å besøke noen som har fått som har greid å rekruttere vikarer tilbake til faste ansettelser. Det krever tillit mellom partene, og det krever at vi ser og tenker utenfor boksen. Derfor har også regjeringen styrket de statlige virkemidlene til nettopp denne typen innovativ tenkning overfor kommunene, gjennom bl.a. økningen i Tørn-bevilgningen, mer til forskning og utvikling og også gjennom opptrappingsplanen for heltid og god bemanning. Marian [10:42:33]: Det er veldig godt å høre at statsråden stadig er på besøk hos noen som får det til. Vi som har jobbet i helsevesenet, og som har hatt roller hvor vi har vært både ansatte og mellomledere, har jo òg erfaringer med hvordan vi kan få dette til. Mitt spørsmål handlet jo ikke om det. Det handlet om at man aktivt har gått inn for å gi unntak til helsevesenet, som er med på å svekke de tillitsvalgtes muligheter til å påvirke. Det er ikke sånn at alle arbeidsgivere faktisk lytter til de tillitsvalgte. Helsevesenet er en av de få plassene hvor veldig mange av de fast ansatte er organisert. Da kunne man få til noe langsiktig, i stedet for at vi nå bruker mye mer penger på innleie enn det vi bruker på f.eks. Tørn-prosjektet, som statsråden har vist til flere ganger. Spørsmålet mitt

Det er evaluert, og resultatene er veldig gode. Vi har også andre virkemidler og tilnærminger som funker. Det er lurt. Å gjøre seg avhengig av innleie er ikke lurt. Det tror jeg alle kan være enige om. Det å betale for fordyrende mellomledd og ikke kunne kunne bygge opp om det gode partssamarbeidet lokalt gjennom faste, hele stillinger, gir oss mindre fleksibilitet, og det gjør at vi bruker ressursene feil. Jeg er åpen for alle gode forslag som gjør at vi ikke trenger å være avhengig av innleiebyråer. Det er det som preger politikken til denne regjeringen. På fredag skal jeg legge fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan. skal bidra til at vi klarer å rekruttere og beholde fagfolk, og avskaffe denne avhengigheten til de fordyrende mellomleddene som vikarbyråene utgjør. [10:44:48]: Det er godt å høre, og vi er mange som gleder oss til fredag og til helse- og samhandlingsplanen. Der forventer vi tiltak som monner for å både de strukturelle utfordringene helsetjenestene våre står i, hvor driften utfordres av investeringskostnadene, og også at helsepersonells ve og vel utfordres av en stadig presset økonomi. Mitt spørsmål er på hvilken måte disse unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som jeg fortsatt er opptatt av, vil bli adressert i en slik plan? For arbeidsgiverpolitikken til statsråden kan ikke tilrettelegge for at vi idylliserer vikarlivet sånn som situasjonen er nå, og at vi sitter og tvinner tommeltotter mens flere og flere sykepleiere

Innenfor min sektor er hele, faste stillinger det som skal være standarden, sånn som man har lyktes med i andre sektorer hvor man også har turnusarbeid og vaktbelastning. Det er målet til regjeringen, og vi bruker hele virkemiddelapparatet vårt – ikke bare de jeg sitter med i Helse- og omsorgsdepartementet, men også i andre departement, for å bygge opp om det.

få utbetalt feriepenger fra dette norske vikarbyrået som de hadde tatt oppdrag for. Dette vikarbyrået slo seg altså konkurs etter at NSF la fram et krav på vegne av sine medlemmer. Samtidig kunne denne artikkelen i sykepleien.no vise til at han som står bak dette vikarbyråselskapet, har startet opp to nye vikarbyråselskaper. spørsmål til statsråden er: Mener statsråden at dette er god politikk, som skjer i den rød-grønne regjeringens periode, og hvilke grep vil regjeringen ta for at dette ikke skjer igjen? [10:47:44]: Regjeringen heier ikke på vikarbyråene. Det tror jeg er ganske tydelig, både i Hurdalsplattformen og i alle dokumenter, initiativ og forslag som jeg har lagt fram for Stortinget. Vi ønsker hele, faste stillinger, og vi ønsker å styrke den norske arbeidslivsmodellen. Det eksempelet representanten Hussein viser til, er også et eksempel på kraften til sterke fagforeninger i Norge, hvor man nå velger å ta enkeltaktører til retten. Vi står for en arbeidsgiverpolitikk som er godt forankret i verdigrunnlaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg er også veldig glad for at SV støtter oss i de aller fleste sakene som handler om arbeidsgiverpolitikk.

pasient- og brukerorganisasjoner og lokalbefolkningen flere steder i landet protestert høylytt mot en sykehuspolitikk der bedriftsøkonomisk tenkning settes foran befolkningens trygghet, tilgang til gode helsetjenester og folkestyret. Livsviktige tilbud står i fare for å bli lagt ned, selv om Stortinget i mange tilfeller har vedtatt det motsatte. Statsråden har varslet at det på fredag kommer en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Dette er planen som regjeringen ved flere anledninger har pekt på skal løse de store utfordringene helsetjenesten står overfor, at den skal sikre mer likeverdige tjenester i hele landet. For Rødts del mener vi at en betydelig del av problemet er den såkalte innsatsstyrte finansieringen, altså måten sykehusene delvis finansieres på. En effekt av dette systemet er at hvilke behandlinger sykehuset utfører, ikke bare avgjøres av hva det faktiske behovet er, men av hva som er verdsatt høyest økonomisk for sykehusene. Når sykehusene styres etter en sånn markedsmodell, fører det til at tilbud som ikke anses som lønnsomme, sentraliseres eller legges ned – som vi bl.a. har sett innenfor fødsels- og barselomsorg. Dette er et politisk skapt problem – det er iallfall ikke naturkreftene som har gitt oss innsatsstyrt finansiering – noe som betyr at det også må finnes en politisk løsning på det hele. Hva vil statsråden gjøre med helseforetaksmodellen og den innsatsstyrte finansieringen for å sikre demokratisk kontroll over sykehusene og sikre en styrket offentlig velferd? Statsråd Ingvild Kjerkol spesialisthelsetjenesten vår – lokalsykehus, regionsykehus og det samlede tilbudet. Men vi har noen av de samme bekymringene. Vi har økt grunnfinansieringen av sykehusene siden vi tiltrådte. Vi har redusert andelen innsatsstyrt finansiering fra 50 pst. til 40 pst.,

Det er tre viktige endringer her. For det første legger vi til grunn at sykehusene skal få dekket 100 pst. av kostnadene som følger med at vi blir en eldre befolkning. Det har i 15 år vært 80 pst., og nå har vi kommet til et punkt

Regjeringen går inn for at den tidligere rentemodellen, som gjaldt fram til 2018 og ble endret av den forrige regjeringen, skal gjøres gjeldende for alle prosjekter. Det vil gi betydelig reduserte kostnader til sykehusene over tid, og det vil likebehandle alle lån. For det tredje reduserer vi også kravet til egenkapital for å gå i gang når vi bygger nye sykehus. Vi legger til grunn at låneandelen i de nye prosjektene skal utgjøre inntil 90 pst. av styringsrammen. Vi kommer også til å gå ytterligere ned på den innsatsstyrte finansieringen. Jeg mener dette skal bidra til større forutsigbarhet, for det som er den store utfordringen framover, er tilgangen på fagfolk, og det er det som avgjør hvor god helsehjelp vi greier å gi til norske innbyggere. var gode signaler fra helseministeren, som alle går i en retning som Rødt er fornøyd med. Vi må kanskje vente til fredag for å få detaljene om innsatsstyrt finansiering. Spesielt føde- og barselomsorgen er veldig spesiell, og her trenger man ikke bare å høre på Rødt. En rapport fra Helsedirektoratet i 2020 beskriver at systemet med DRG-poeng gjør at man får bedre poengsum når det oppstår komplikasjoner, rifter når man bruker sug eller tang,

spesielt velegnet til å bli finansiert på en slik måte. Man ser at mange kvinner er misfornøyd med føde- og barselomsorgen i dag, og det handler nettopp om at de myke oppgavene som skal gjøres for å unngå problemer, blir nedprioritert, mens det som er mer teknisk komplisert, får mer støtte. Når vi øker grunnfinansieringen og demper den innsatsstyrte, gir vi større rom for prioritet til disse grunnleggende funksjonene som skal være på alle lokalsykehus – akuttfunksjoner som er nødt til å være der, enten det er mange eller få pasienter i akuttmottaket,

med tanke på komplikasjoner, i og med at vi snakker om fødsels- og barselomsorgen. Den faglige forsvarligheten må alltid ligge til grunn når landets fødende kvinner skal oppleve den gledelige erfaringen det til slutt er – etter alt slitet – å bli mor. (R) [10:54:35]: Jeg vil fortsette litt på føding, for jeg tenker at det er noe av det mest verdifulle arbeidet som gjennomføres her i landet. Nettopp det å ha folk på jobb er en viktig prioritering. Da er det veldig synd at en del av de stedene der jordmødre har trivdes på jobb, nå enten er truet eller er lagt ned, slik som ABC-klinikken i Oslo. Det som har skjedd, er ikke at de har sluttet som jordmødre, men at de har startet egen privatpraksis. I en VG-sak i dag kunne vi lese om vordende mødre som velger å betale for en fødsel hos de jordmødrene som tidligere jobbet på ABCklinikken. Dette er en utvikling som jeg er sikker på at helseministeren er enig med meg i at ikke er god. Da får vi et todelt system der noen kan betale for et alternativ som andre kvinner i Oslo ikke har anledning til å velge.

[10:55:36]: Vi har et diffe- rensiert fødselstilbud i Norge. Vi har tre typer fødetilbud: Vi har jordmorstyrte fødetilbud, som representanten Sneve Martinussen nevner, vi har fødeavdelinger hvor man kan foreta keisersnitt og har tilgang på anestesi, og så har vi kvinneklinikker kvinneklinikker for dem som har risikosvangerskap og risikofødsler, og som kan ha behov for nyfødtintensiv behandling etterpå. Det er hvordan vi bruker de samlede ressursene, som avgjør hvor differensiert man klarer å være på det enkelte sykehus. Jeg vil oppfordre representanten til å besøke de nye glassblokkene i Bergen. Der har man et jordmorstyrt fødetilbud, men så kan man bare ved å å ta heisen opp eller ned i etasjene – jeg er usikker på om jeg sier rett nå – nå det avanserte og nyfødtintensiv hvis det skulle være behovet. Det gir en god fleksibilitet til fødekvinnene i Bergen. [10:56:42]: Det gjør jeg gjerne, men jeg fødte selv på akkurat et slikt sted i Oslo som heter ABC-klinikken, der det var rett bort en gang for å komme til nettopp det spesialiserte området. Det er nettopp det som er mye av kritikken, som også Helsedirektoratets rapport for så vidt belyser, av innsatsstyrt finansiering i føde og barsel. barsel. De jordmorstyrte avdelingene bruker mye mindre avansert inngripen, og de har et resultat der man får mindre komplikasjoner – til glede for alle. Problemet med foretaksmodellen er at ikke finansieringssystemet, men heller ikke helseministeren kan ta direkte kontroll over denne utviklingen, slik som jeg ser det. Jeg er for så vidt glad for at helseministeren har sagt at hun vil riste i foretaksmodellen på fredag, når hun legger fram sin plan. Spørsmålet blir da: Hvor mye risting kan vi forvente, og blir det en ny kurs i helsepolitikken?

også – dessverre – russiske styrker framgang på bakken. Mye av det skyldes at man på ukrainsk side har mangel på ammunisjon. Særlig artilleriammunisjon er det prekært behov for. Ukrainske styrker rasjonerer nå med artilleriammunisjonen, mens russiske myndigheter fortsetter å produsere ammunisjon. Utenriks- og forsvarskomiteen var nettopp på reise til Ukraina, og dialogen med våre motparter handlet selvfølgelig om å utløse støttepakkene fra både EU og USA. EU har sagt ja til sin, vi vet vi ikke om og når USA vil stemme gjennom sin pakke i Kongressen. også manglende produksjonskapasitet på ammunisjon og forsinkelser i leveranser av militært materiell et stort problem for Ukraina. Ukraina skal kunne forsvare seg mot de intensiverte russiske angrepene som vi ser nå, viste Tsjekkias president, Petr Pavel, nylig til et initiativ fra Tsjekkia for å kunne kjøpe inntil 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. I møtet som har vært i Paris de siste dagene, har nå til sammen 15 land forpliktet seg til denne planen. Nederland har varslet at de vil bruke 100 mill. euro, Danmark har varslet at de vil kjøpe 15 000 artillerigranater, osv. osv. Mitt poeng er at det haster med å kunne gi Ukraina mer ammunisjon. Dette er et initiativ som, ut fra det som sies, må kunne leveres relativt raskt, raskere enn produksjonskapasiteten i Europa kan fylle opp gjennom ordinær produksjon. Hasteaspektet er også sterkt understreket fra Ukrainas side. Jeg har litt vanskelig for å se hvorfor Norge ikke kan signalisere at de også ønsker å støtte dette initiativet.

tungt og bredt for Ukraina med militær støtte, som vi har forankret i Nansen-programmet, som har enstemmig tilslutning her i Stortinget. Støtten skjer langs ulike spor, ved at vi tar fra egne beholdninger, hvilket vi har gjort når det gjelder artilleriammunisjon, ved at vi kjøper direkte fra industrien, hvilket vi også har gjort og gjør når det gjelder artilleriammunisjon, og også ved at vi kjøper fra andre lands beholdninger. Det har vi også gjort tidligere når det gjelder artilleriammunisjon. Derfor er det et fortløpende arbeid med å jobbe fram nye donasjoner og støttetiltak til Ukraina. Det konsulterer vi også Stortinget Som jeg sa: Det er aktuelt for Norge å vurdere det tsjekkiske initiativet, og vi har nær dialog med våre allierte og med Tsjekkia om akkurat det. Jeg må bare si at det er en rekke presserende, for ikke å si akutte, behov i Ukraina. Det er ikke bare artilleriammunisjon, det er f.eks. luftvern, som bestandig står aller øverst på listen over behov som Ukraina har. Norge har gjentatte ganger bidratt med støtte knyttet til det, også langs de ulike sporene som jeg det er mange behov i Ukraina. Det er slik at stadig mer av støtten vi nå gir til Ukraina, kanaliseres gjennom de ulike koalisjonene som utvikler seg, kapabilitetskoalisjoner til støtte for Ukraina. Norge er bl.a. medleder i den maritime kapabilitetskoalisjonen. Det betyr ikke at vi ikke samtidig også vrir ressurser mot akutte, konkrete enkeltbehov, som artilleriammunisjon er et eksempel på. Når statsråden nevner ulike koalisjoner, er det jo nettopp nå på vei en ny koalisjon som skal bidra til å gi Ukraina artilleriammunisjon, som de sårt trenger. Ja, det er mange akutte problemstillinger, og Stortinget er selvfølgelig godt kjent med disse. Stortinget er selvfølgelig også klar til å bli konsultert om dette når som helst, når regjeringa har tatt en beslutning, for dette haster. En av grunnene til at dette haster, er at Europa ikke har nok produksjonskapasitet. når Norge har vært sene med å øke produksjonskapasiteten, og det ikke har gått fort nok i Europa, er det et poeng i denne sammenhengen at når EU i dag varsler at de innen utgangen av 2025 kan øke produksjonskapasiteten opp til to millioner artillerigranater per år, år, er det altså her en mulighet til å utløse 800 000 artillerigranater nå. Og det trengs for at Ukraina skal håndtere frihetskampen sin. Det er ingen som forventer at vi skal gå i detalj om når og hvor og hvordan dette eventuelt skal leveres, men et tydelig signal fra Norge nå om at vi stiller oss sammen med de 15 landene som til nå har sagt ja, ville være veldig kjærkomment.

med norsk støtte donasjoner av artilleriammunisjon til Ukraina – ikke nødvendigvis fra det tsjekkiske initiativet. Det viktigste er at vi bidrar med ressurser for å støtte Ukraina med artilleriammunisjon, og det pågår jo nå. [11:03:43]: Den brutale kri- gen i Ukraina påvirker selvfølgelig også våre nærområder sterkt, og det er en forverring i utviklingen. Det har også Etterretningstjenesten i sin årlige ugraderte rapport gitt et klart signal om. Akkurat nå opplever Finnmark det aller høyeste nivået av russisk GPS-jamming, kanskje det høyeste nivået noensinne. Det har siden nyttår vært hele 44 dager der GPS-jamming har funnet sted, og som både forsvarsministeren og jeg godt vet, utgjør dette en betydelig trussel mot både sivil og militær aktivitet i Norge. For noen dager siden skjerpet det russiske regimet retorikken mot Norge da visestatsminister Trutnev hevdet at russiske rettigheter på Svalbard er truet, og at dette bør anses på samme måte som Russlands kamp for suverenitet i Ukraina. Ukraina. Dette er en ganske alvorlig tilstramming, og mitt spørsmål til statsråden er: Hvilke vurderinger gjør regjeringa av denne situasjonen, som er forverret bare i løpet av de siste ukene, og vurderes det andre og nye tiltak for å håndtere denne situasjonen? Statsråd Bjørn Siden 2017 har det vært registrert flere tilfeller av forstyrrelser på GPS-signaler i luftrommet over Finnmark, og de har skapt utfordringer for sivil luftfart. Så var det en nedgang en periode, men etter invasjonen i 2022 har vi sett en markant økning i omfang og frekvens. Fra norsk side er GPS-forstyrrelser tidligere blitt tatt opp med russiske myndigheter, og vi har gjort det klart at slike hendelser innebærer en risiko for norsk luftfartssikkerhet. Oppfølgingen av dette håndteres av Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet, det er etablert gode varslingsrutiner mellom Forsvaret og sivile luftfartsmyndigheter. Men vi ser alvorlig på utviklingen, og det er til løpende vurdering hvordan vi følger opp denne situasjonen. Det er ingen tvil om at vi utsettes for ulike

[11:06:03]: I mars gjennomføres NATO-øvelsen Nordic Response. Mye av øvelsen foregår på norsk territorium, og øvelsen blir den første større øvelsen der et samlet Norden innenfor rammen av NATO øver forsvar av våre NATO-områder. Dette er en svært viktig øvelse for både norsk og nordisk sikkerhet. Videre mistenker svensk politi at to nylige avsporinger på Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik skyldes sabotasje. Det svenske sikkerhetspolitiet er koblet inn. Timingen er påfallende sett i lys av at dette skjer i forkant av den store NATO-øvelsen og av Sveriges snarlige inntreden i NATO. Sett i lys av denne utviklingen: Har re gjeringen iverksatt tiltak for at øvelsen Nordic Response kan gjennomføres som planlagt, og vurderer regjeringen ytterligere tiltak i lys av den siste tids hendelser? Statsråd [11:07:03]: Det er et om- fattende arbeid som ligger til grunn for å kunne gjennomføre en så stor øvelse som Nordic Response, og det er, som representanten sier, utrolig viktig. Med hele Norden i NATO som bakteppe tok vi initiativ til å utvikle Cold Response til til et mer nordisk format. Det skjer dessuten i rammen av den store NATO-øvelsen Steadfast Defender og i tilknytning til øvelsen Joint Warrior, som handler om havområdene utenfor Norge. veldig viktig øvelse for å vise omverdenen alliansesolidaritet og NATOs evne og vilje til å forsvare Norge og Nordkalotten. Vi skal også øve på hvordan vi forsterker videre inn mot Sverige og Finland.

Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen i desember 2022 har dette prosjektet vært gjenstand for mange diskusjoner og spørsmål i etterkant, ikke bare om hvordan det kunne skje, men like viktig er håndteringen i etterkant, der det ble stilt spørsmål om sikkerheten ble skjøvet til side til fordel for den offisielle åpningsdatoen. Samferdselsministeren har bedyret at han skulle til bunns i saken og nedsette både interne og eksterne granskinger i etterkant. I tillegg bedyret ministeren at det nå er trygt i denne tunnelen. Siste rapport ble levert 26. juni 2023, men for under 14 dager siden ble det kjent at det var store mangler under et branntilsyn i Blixtunnelen senest nå i vinter. Hva har samferdselsministeren konkret gjort for at kunder på Follobanen skal kunne ha tillit til at det er trygt etter disse granskingene og møtene med Bane NOR? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:09:05]: Jeg har full forståelse for at passasjerene blir både frustrert og skuffet. Det er selvfølgelig også sånn at det er mange som har fått glede av flere avganger og raskere reiser mellom Østfold-byene og Oslo ved at Follobanen har åpnet. Nå skal det i gang en prosess med å bytte ut materiell på Follobanen. Det skal byttes ut elektriske, strømførende ledninger til tog.

så raskt som overhodet mulig.

telefonen som skal gi hjelp ved nød, hadde ingen dekning, branndører var svært tunge å åpne, tunnelen er ikke tilrettelagt for nødetater, og det mangler informasjon om evakueringsstrategi – rett og slett utrygt dersom uhellet skulle være ute. Synes ministeren dette er tillitvekkende, eller har han vært for uklar i sine møter med Bane NOR? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:10:51]: Representan- ten kjenner godt til forhistorien når det gjeller Follobanen og Blixtunnelen. Det er en lang historie, med prosjekter som har pågått over lang tid over et tiår og mer til. Ulike regjeringer har hatt ansvaret i denne perioden. Det er selvfølgelig sånn at i de gjennomgangene vi har gjort – eksterne gjennomganger fra vår side, fra Bane NORs side interne gjennomganger – har det vært gjort funn om ting som må forbedres i Bane NOR. Det handler om evnen til å håndtere risiko i store prosjekter. Det handler også om hvordan man innretter seg i forbindelse med innkjøp, og hvordan man prosjekterer disse store gigaprosjektene. Her har det vært mye lærdom, og den lærdommen er jeg opptatt av at vi skal omsette i konkret forbedringsarbeid. Derfor har vi bedt Bane NOR om å komme tilbake til oss i departementet med hvordan man skal forbedre seg med utgangspunkt i de funnene som er gjort. Det jobber departementet nå med.

det forrige spørsmålet hadde ikke alt gått på skinner, men det som har gått på skinner hele tiden, er Flytoget. Flytoget har vært en ubetinget suksess. Jonas Gahr Støre har omtalt Flytoget som «arvesølvet», råd Nygård og den samme Støre nå vil gjøre arvesølvet om til kråkesølv – eller legge ned Flytoget, rett og slett. I forgårs var det et interessant leserinnlegg i Aftenposten. Det er ikke alltid leserinnlegg er det som skal være en del av spørretimen, men tidligere jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier at beslutningen om å legge ned Flytoget må være et arbeidsuhell. I hennes tid som direktør i Jernbanedirektoratet var det uaktuelt å legge ned Flytoget, og hun mener at det er en dårlig idé. Hun representerer nå næringslivet i Ålesund og på sunnmøringer og andre ikke nødvendigvis har Ruter-appen og er vant til å bruke det ordinære togtilbudet. Hun peker også på en rekke andre faktorer som viser at Flytoget som en suksess bør videreføres.

Det som er helt avgjørende når det gjelder tilbudet til befolkningen i Oslo-området, også de som skal til flyplassen, er at vi sørger for å ta ut den kapasiteten som er i jernbanesystemet. Som representanten er kjent med, er det utfordringer med kapasiteten i Oslotunnelen – eller rikstunnelen om vi vil bruke det begrepet som gjør at vi er nødt til å bruke den kapasiteten til beste for alle togkundene i regionen her. Dersom dette ender med en ny struktur for togselskapene, vil det ikke være sånn at det skal svekke tilbudet for dem som skal til og fra Oslo lufthavn. Tvert imot ligger det i de avtalene vi har inngått, opsjoner som gjør at det er mulig å gjøre tilbudet til Oslo lufthavn bredere, slik at også Vestfold- og Østfold-siden får direkte forbindelser. Det er altså flere mennesker som får bedre togtilbud og bedre tilbud, både som pendlere i hverdagen her i Oslo-regionen

det er kanskje fordi Flytoget koster 280 kr fra Asker til OSL, mens det koster 151 kr med Vy. Grunnen til det er at skattebetalerne i Oslo og Akershus subsidierer vanlige togpassasjerer fordi det er en del av kollektivtilbudet. Har statsråden vurdert å bruke pris når det gjelder Flytoget, for å fylle opp flytogene og dermed frigjøre passasjerkapasitet for pendlere fra Drammen osv.?

dag, i Østlandets togpakker, slik at vi får utløst den kapasiteten til beste for alle togpendlerne i regionen. Det som ikke er besluttet, er hvordan vi organiserer togselskapene. Det pågår det en prosess rundt, og det som er kjent, er at vi vil se på om det er klokt

I Vestfold ble det stor glede da Flytoget kom på besøk til Tønsberg sist mandag. Flytoget ser på muligheten for å levere et tilbud til vestfoldbyene fra Tønsberg og nordover når dobbeltsporet er på plass fra neste år. Vestfoldingene gleder seg ikke bare over en mulig oppgradering av tilbudet til Gardermoen, men også over at Flytoget kan ta bort noe av trykket på pendlertogene. Det er krevende å være pendler med Vy mellom Vestfold og Oslo i dag. Fulle tog gjør at mange pendlere får ståplasser inntil halvannen time før og etter arbeidstid. Flere avganger, bl.a. med Flytoget, vil gjøre at flere velger tog framfor bil, noe vi alle ønsker. Mens Flytoget er offensive, er Vy og Bane NOR mer tilbakeholdne. Vy har sagt at åpning av dobbeltsporet gjør det mulig med flere avganger. Mitt spørsmål til statsråden er da: Er ikke statsråden enig i at initiativet fra Flytoget er en god mulighet til å bedre kapasiteten for pendlerne? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:17:44]: Vi deler øns- ket om å få et best mulig togtilbud til pendlerne. Jeg er ikke så opptatt av hvilket selskap som gjennomfører det, men det skal sies at det i avtalene vi har inngått

«Bedre samarbeid mellom ulike tjenester, profesjoner og instanser er høyst nødvendig for å sikre barnets beste i barnevernssaker. Spesielt viktig er samarbeid mellom barnevernet og helsetjenestene. Statsforvalteren i Vestland slår dette tydelig fast i tilsynssaken om tvillingene Mina og Mille sist uke. Flere offentlige utvalg har også tatt til orde for dette de siste årene. Hvordan har statsråden konkret jobbet sammen med helseministeren for å sikre bedre samarbeid mellom tjenestene etter at regjeringen tiltrådte i 2021?»

alvor det som kjem fram i tilsynsrapporten frå Statsforvaltaren i Vestland. Statsforvaltaren slår fast at jentene ikkje møtte tenester som samarbeidde til deira beste. Manglande samarbeid førte til ei tilleggsbelastning for jentene og deira familiar. Dei opplevde mange flyttingar og brå overgangar i ein situasjon der dei meir enn nokon gong trong ro og tryggleik. Historia er diverre ikkje unik og underbyggjer tidlegare funn i andre tilsynssaker og offentlege utgreiingar. Rapporten er eit veldig viktig grunnlag for

å greia ut kva tilbod barn treng og må få i barnevernsinstitusjonar, og kva hjelp som bør verta dekt gjennom andre barnevernstiltak eller i form av tilbod frå andre sektorar, som helsesektoren. Utvalet fremja sin rapport hausten 2023.

frå barnevernsutvalet, som kom i fjor vår. Vi har etablert eit forpliktande samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, både på politisk og på på administrativt nivå, for å følgja opp dette arbeidet til barns beste. Eg vil òg nemna tiltak som vi allereie er i gang med. Det gjeld tiltak som helsekartlegging ved omsorgsovertaking og nasjonalt forløp for barnevern, som inneheld retningslinjer for korleis ein skal samarbeida mellom barnevernet og helsetenesta i kommunane. Helseministeren vil nok i sitt svar seinare i spørjetimen koma inn på andre helsesatsingar i barnevernet, som f.eks. å få på plass fleire ambulante team knytte til barnevernsinstitusjonane. Til slutt ønskjer eg å slå fast det som Statsforvaltaren i Vestland skriv i tilsynsrapporten: at barn sine rettar gjeld uavhengig av korleis vi som samfunn har organisert tilbodet, og at føresette og andre pårørande må få oppfølging slik at dei kan vera ein resurs og ei støtte i barna sitt liv. Slik vart ikkje foreldra møtte i denne saka. Jeg takker for svaret. La oss være helt enig i det siste statsråden svarte. Til TV 2 har statsråden sagt at saken om Mina og Mille først og fremst er en historie om tjenester som skylder på hverandre og ikke følger opp, og om at vi lager et opplegg for de sykeste barna som er altfor dårlig. I oktober 2021 sa statsråden at det er uforståelig at vi behandler rus som et adferdsproblem i barnevernet, mens i helsevesenet er det en sykdom. I oktober i fjor mottok statsråden, som hun var inne på, barnevernsinstitusjonsutvalgets rapport. Som statsråden sa, kom de med en rekke forslag om hvordan framtidens barnevern bør utformes. Vi har dårlig tid, sa statsråden den gangen hun mottok rapporten, og hun har også vært tydelig på at oppfølgingen er en prioritert sak. sak. Selv om statsråden sa at de er i gang med å arbeide med oppfølgingen, har jeg lyst til å utfordre henne. Høringsfristen har nå gått ut, det har kommet mange innspill, og jeg spør helt konkret: Hvordan, og ikke minst hvor raskt, ser man for seg at man kan ta tak i noen av de anbefalingene som ligger der? Statsråd

eg meg at tilsynsrapporten frå statsforvaltaren seier akkurat det same som barnevernsinstitusjonsutvalet, at spesialisert rusbehandling er spesialisert helsehjelp, som òg helsevesenet må ta ansvar for i framtida. [11:24:25]: I dag er det en stor ri- siko for at barn under barnevernets omsorg ikke blir fulgt godt nok opp, sa daværende stortingsrepresentant Toppe til Bergens Tidende i 2019. Den gangen sa hun: «Gjentatte ganger hører vi tragiske historier som dette. Dette er barn som staten har overtatt ansvaret for. Da er det graverende at det ikke får større konsekvenser for de ansvarlige når noe går galt.» Hun fortsatte med å si: «Bedre samordning og helsetiltak er etterlyst politisk flere ganger, og jeg er rimelig fortvilet for at vi ikke har fått gehør ennå.»

2569 mener statsråden at hun og helseministeren sammen har jobbet for at de tjenestene vi snakker om her, skal samarbeide bedre rundt barnet, og at vi ikke lenger skal måtte skylde på hverandre i ettertid?

Vi har fått til ei forsterking i lovverket, òg i førre regjering bl.a., med samarbeidspliktene, der vi har lovfesta at alle tenester har ei plikt til å samarbeida om barn som treng langvarige tenester

(FrP) [11:26:36]: «Adresseavisen kunne nylig avsløre at administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og sykehusdirektør ved St. Olavs hospital mener Helse Midt-Norges brev til Statens helsetilsyn om Helseplattformen inneholder flere faktafeil og «etterlater et samlet inntrykk av at situasjonen er mer under kontroll enn den faktisk er». Mye tyder på at Helsetilsynet og Stortinget er feilinformert. Er statsråden enig i at feilinformasjon overfor Helsetilsynet og Stortinget er svært alvorlig, og hva vil statsråden nå foreta seg overfor Helse Midt-Norge?» [11:27:12]: Helse Midt- Norge har formidlet at dersom det er faktafeil i brevet til Helsetilsynet, vil de rette opp i det. Den siste uken har det vært møter mellom administrerende direktør i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal, der de har gått gjennom brevet, og Helse Midt-Norge har formidlet at det er sendt et oppdatert svar til Helsetilsynet. Jeg vil også presisere at min orientering til Stortinget er basert på opplysninger mottatt fra Helse Midt-Norge. I tillegg til aktørene i regionen følger tilsynsmyndighetene våre Helseplattformen tett, for at vi skal få et så riktig bilde som mulig av situasjonen. Helsetilsynet, Statsforvalteren i Trøndelag og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har alle tilsynssaker knyttet til Helseplattformen. Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim er i gang med en undersøkelse om Helseplattformen som vil belyse de viktigste problemene og gi læringspunkter ved innføring av journalsystemer. Det er ingen tvil om at innføring av nye systemer er krevende. Det tar tid, og utvikling og endringsprosesser vil alltid avdekke områder som må forbedres og videreutvikles. Ingen kan garantere for at det aldri vil skje feil, men feil skal følges opp, rettes og læres av. Ulike aktører kan også ha noe ulik opplevelse av utfordringene siden utfordringsbildet varierer mellom ulike aktører og brukergrupper. Valg av journalløsning, innføring og forsvarlig drift av disse samt ivaretakelse av pasientsikkerheten ligger i tråd med beslutnings- og ansvarsstrukturer til Helse Midt-Norge RHF, helseforetakene i regionen og kommunene. Det er disse som er nærmest til å vurdere forsvarligheten og avgjøre hvilke feil og mangler som skal løses først og prioriteres ressursmessig. Jeg legger til grunn at aktørene følger opp og ivaretar dette ansvaret. Helse Midt-Norge bedt dem om å vurdere organiseringen av det videre arbeidet med innføring og drift av Helseplattformen, sånn at den understøtter best mulig samhandling mellom aktørene, tydeliggjør ansvar og roller og sikrer at de samlede ressursene hos de ulike aktørene brukes samordnet og effektivt. Jeg har også bedt om en utredning og vurdering av en samling av ressursene i Helseplattformen AS og Hemit HF for å styrke kapasitet og kompetanse og sikre best mulig ressursutnyttelse i det pågående arbeidet med feilretting og forbedring av Helseplattformen. Neste uke er det styremøter i både Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. I etterkant av dette har jeg allerede kalt inn til et møte med Helse Midt-Norge for å få en orientering om situasjonen. Sylvi Listhaug (FrP) [11:30:08]: Det er oppsiktsvek- kende hvis statsråden tar så lett på faktafeil at det bare skal rettes opp. Statsråden sa tidligere i dag at hun alltid lytter til helsepersonell, at de er de viktigste lyttepostene statsråden har. Helsepersonell og innbyggerne i Møre og Romsdal opplever at lederne i Helse Midt-Norge regelrett lyver til dem. Vi har sett at pasienter har dødd som følge av dette systemet. Det blir sagt at det er krevende å innføre nye systemer, men dette er snakk om pasientrisiko på et nivå som bør få alle alarmklokker til å ringe. Når både lederen på St. Olavs hospital og ved Helse Møre og Romsdal så tydelig gir beskjed om at den informasjonen som er formidlet, både til Stortinget og til Helsetilsynet, er feil,

opptatt av, er at de aktørene i regionen som har ansvar, tar det ansvaret. I tillegg følger tilsynsmyndighetene våre Helseplattformen for at vi skal få et så riktig bilde av situasjonen som mulig. Helsetilsynet, Statsforvalteren i Trøndelag og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har alle pågående tilsynssaker tilsynssaker knyttet til Helseplattformen. Riksrevisjonen og kommunerevisjonen i Trondheim er også i gang med undersøkelser om Helseplattformen som vil belyse de viktigste problemene, og gi læringspunkter og tilbakemelding til Stortinget gjennom vanlige prosedyrer. Det jeg er opptatt av, er å prøve å samle aktørene til et mer felles bilde av utfordringene. Det er en organisering av dette innføringsprosjektet som har gitt en del utfordringer, og derfor har jeg gitt de oppdragene jeg har gitt.

Det andre bildet er de som er ansatt, de som jobber med dette, de som ser pasientrisikoen i det daglige. Det er legemidler som ikke blir formidlet videre mellom ulike instanser, radiologi der man heller ikke greier å få til dette, og det er låsing av journal. Det er alvorlige forhold der pasienter forsvinner. Nesten 600 pasienter bare forsvant ut av køen uten at noen kunne se det. slett folks liv og helse. Statsråden er generalforsamling for Helse MidtNorge. Mitt spørsmål er: Hvor Hvor lenge kan statsråden sitte og se på at pasienters liv og helse er i fare uten å gripe inn overfor Helse Midt-Norge, som ser ut til å ville innføre dette systemet koste hva det koste vil? [11:33:24]: Som det påpe- kes fra representanten, utgjør helseministeren foretaksmøtet til Helse Midt-Norge, og jeg har i foretaksmøtet gitt dem i oppdrag å samle ressursene for bedre å ivareta pasientsikkerheten og brukervennligheten for fagfolkene som skal operere disse systemene. I neste uke er det styremøter både i Helse Midt-Norge og i Helse Møre og Romsdal, og i etterkant av det har jeg allerede kalt inn til et møte med Helse Midt-Norge for å få en orientering om situasjonen. Det er viktig også å påpeke at det at det ikke er noen enkle løsninger på denne situasjonen. Alle alternativene har fordeler og ulemper og må vurderes helhetlig, og pasientsikkerheten kommer aller først, som den øverste prioriteringen.

«Riksrevisjonens rapport om rehabiliteringstjenestene avdekket at mange kommuner ikke har tilstrekkelig kompetanse på rehabilitering. Nesten ingen kommuner klarer å tilby god nok rehabilitering til brukerne, samtidig som flere helseforetak avslutter avtaler med private leverandører og planlegger å flytte mer av rehabiliteringen over til kommunene, noe som går imot rapportens anbefalinger. Hva vil statsråden gjøre for å hindre at helseforetakene reduserer rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten?» [11:35:07]: Regjeringens mål er å gi gode og likeverdige rehabiliteringstjenester til alle som trenger det, uavhengig av hva de har av egne ressurser, eller hvor i landet de bor. Rehabilitering er viktig for å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevne. Fagområdet rehabilitering er i sterk utvikling. Helseregionene peker på ny kunnskap som viser at rehabilitering i tidlig fase bør styrkes, både fordi det gir bedre livskvalitet hos pasientene, og fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det gjelder f.eks. etter hjerneslag, skader og ulykker. Helseregionene sier også at tilbud om lange rehabiliteringsopphold sent i behandlingsforløpet kan reduseres i spesialisthelsetjenesten. For å kunne vurdere de eksisterende tilbudene og kunne gjøre nødvendige justeringer og endringer for å tilpasse tilbudet til pasientenes faktiske behov har Helse sør-øst og Helse Midt-Norge sagt opp sine nåværende avtaler innen rehabilitering og startet en ny anskaffelsesprosess. Grunnen er at lange avtaleperioder med private og ideelle leverandører gjør det vanskelig å gjennomføre endringer i avtaleperioden. Dagens avtale i Helse sør-øst er fra 2015 og i Helse Midt-Norge fra 2018. Helse vest og Helse nord har nylig inngått langvarige avtaler med private og ideelle tilbydere. Helse sør-øst har informert departementet om at arbeidet med den kommende anskaffelsen er i startfasen, og at det ikke er tatt endelig stilling til hvilke ytelser eller hvilket volum som skal etterspørres i kommende anbud. Helseregionene har et sørge-for-ansvar for alle spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. Det inkluderer gode tilbud innen spesialisert rehabilitering, og tilbudet skal være tilpasset befolkningens behov og ha sitt grunnlag i oppdatert rehabiliteringsfaglig kunnskap. kunnskap. Representanten tar opp Riksrevisjonens merknader om rehabilitering i kommunene og at helseforetak avslutter avtaler med private leverandører og planlegger å flytte mer rehabilitering over til kommunene. Jeg kan forsikre om at regjeringen vil ha gode rehabiliteringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har viktige oppgaver å ivareta innen rehabilitering, særlig for de store pasientgruppene innen f.eks. muskel- og skjelettplager og hjerte- og lungerehabilitering. Kommunene er avhengig av et faglig godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og sykehusene må også ivareta de spesialiserte oppgavene, noe som krever tverrfaglig tilbud og kompetanse som det ikke er mulig å tilby alle kommuner. Riksrevisjonens rapport er kritisk til at det ikke har skjedd store endringer siden den forrige gjennomgangen i 2012, og tar bl.a. opp mangelfull samhandling og klargjør ansvaret mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Vi må opprettholde gode tilbud innen rehabilitering, men samtidig utvikle og modernisere fagområdet i tråd med ny kunnskap. Mange av forholdene som Riksrevisjonen tar opp, vil også bli fulgt opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Vi er enig med statsråden i at alle i hele landet bør få gode og likeverdige tilbud, men som Riksrevisjonens rapport peker på, er det bare én av fire kommuner som har alle de anbefalte rehabiliteringstjenestene, og over 85 pst. mangler lovpålagt kompetanse.

[11:39:13]: Det er bra at Riksrevisjonens rapport påpeker mangler og forbedringstiltak, og det viser hvorfor bedre samhandling også vil gi bedre tjenester. Riksrevisjonen påpeker at vi trenger bedre data om rehabiliteringstjenestene for å sikre kvalitet og styring. Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer til å foreslå å sikre bedre datakvalitet og ta opp en rekke oppgaver innen fagområdet rehabilitering, bl.a. klargjøring av ansvar mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten og behov for bedre samhandling. Riksrevisjonen viser også til at mange avtaler er bortimot ti år gamle, og ifølge Riksrevisjonen gjør det at en del av tjenestene som kjøpes inn, ikke er i tråd med nyere kunnskap om hvilken behandling som gir best effekt for pasientene. Den kommende anskaffelsen i Helse sør-øst er i startfasen, og det er ikke tatt endelig stilling til volum ved kjøp av disse tjenestene eller hvilke tilbud som skal etterspørres i anbudet. Jeg registrerer at statsråden sier at det ikke er tatt høyde for hvor stort volum, men det er i hvert fall sendt ut noen anbud. Riksrevisjonens rapport sier videre at det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for. Helseforetaket og kommunene jobber for lite systematisk med rehabilitering. Dette betyr at pasienter ikke får så god helse som de kunne fått. Dette går ut over arbeidsevne, familieliv, fritid og ikke minst livskvalitet. Da er det rart at man samtidig avslutter avtaler med private leverandører av rehabiliteringstjenester og planlegger en overføring av ansvaret til kommunene. Riksrevisjonens anbefaling er at alle som har rett til spesialisert rehabilitering, skal få det. Vil statsråden sørge for å pålegge helseforetakene å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og sørge for at man har et variert og godt tilbud innenfor rehabiliteringsfeltet? Statsråd

Jeg har også invitert de private rehabiliteringsinstitusjonene til et møte hvor de kan presentere sitt rehabiliteringstilbud og resultatene de oppnår ved f.eks. å bidra til at sykmeldte kommer tilbake i arbeid. Pasientorganisasjonene vil også bli invitert

(H) [11:42:05]: «Tilsyns- rapporten fra Statsforvalteren i Vestland konkluderte med at tvillingene Mina og Mille ikke fikk forsvarlig helsehjelp. At vi ikke klarer å møte syke barn og unge bedre er kritisk. Det viser seg også at institusjoner som gir døgnbehandling til barn og unge, fortsatt er stengt i helgene og kun åpne i ukedagene. Hvordan vil statsråden sikre at barn som er under barnevernets omsorg, får den helsehjelpen de har krav på, og at døgnbehandling for barn og unge blir tilgjengelig uavhengig av om det er hverdag eller helg?» [11:42:46]: Det som skjed- de med Mina og Mille, er trist og veldig alvorlig. At tvillingene ikke fikk forsvarlig helsehjelp, må vi lære av. Jeg oppfatter at Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune er tydelige på at de vil følge opp. Sykehuset jobber med å utvide døgntilbudet for barn og ungdom, de har også styrket kapasiteten med ambulerende team for pasienter med spiseforstyrrelser, og de vurderer et døgntilbud også i helgene for pasienter med behov for det. De regionale helseforetakene våre skal sørge for at det tilbys spesialisthelsetjenester både i og utenfor institusjon. Helsetjenester som tilbys eller ytes, skal være forsvarlige. Regjeringen prioriterer innsatsen for å gi bedre hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og rusproblemer. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse iverksetter vi flere tiltak. Vi skal prøve ut en modell for integrerte tjenester for barn og unge for å sikre mer sammenhengende tjenester. Sammen med barne- og familieministeren iverksetter jeg flere tiltak, som nasjonalt forløp barnevern, som skal bidra til bedre helseoppføl ging av barn i barnevernet. Jeg har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å tydeliggjøre hvordan spesialisert rusbehandling til barn og unge skal tilbys, også bedt om å planlegge for at alle barnevernsinstitusjoner er tilknyttet et ambulant helseteam. Regjeringen vil sikre at døgnkapasiteten innen psykisk helsevern er på et nivå som møter behovene. I 2024 har vi tildelt 110 mill. kr til styrking av døgntilbudet innen psykisk helsevern, med vekt på barn og unge og dem med de alvorligste lidelsene. Samlet betyr dette at barn og unge skal få et helhetlig behandlingstilbud og nødvendig helsehjelp når de trenger det, gjennom uken og ved behov også i helgene. Betydningen av sammenhengende helse- og omsorgstjenester vil også bli tatt opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Gjennom forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet vil vi også ha oppmerksomhet på å komme tidlig inn med hjelp, særlig overfor barn og unge.

Jeg har lest i mediene at moren til tvillingene har et veldig sterkt ønske om at deres veldig tragiske sak må føre til endringer i systemet. Jeg er glad for at helseministeren nevner hvordan man lokalt ønsker å følge opp. Det er jo slik det fungerer, at tilsynsrapporten peker på hva som er gjort feil, og hva som mangler. Det som er utfordringen – og som fortsatt er utfordringen, til tross for veldig mye av det helseministeren sier i sitt svar – er at man opplever at barn i barnevernet ikke følges godt nok opp, og at det ikke er godt nok samarbeid mellom barnevern og helse. Det har vært Det har vært påpekt veldig lenge. Kan statsråden være enda mer konkret om hvordan de to statsrådene med dette ansvaret følger opp det som nå har vært avdekket?

Jeg ser at sykehuset og kommunen har beklaget og gitt uttrykk for hvor lei seg de er for det som har skjedd, og at de nå skal gå nøye gjennom rapporten og lære av denne vonde saken. Det gjør de selvsagt med helseministeren i ryggen – og barne- og familieministeren likeså.

én døgnplass per helseforetak i Norge. Den store utfordringen for veldig mange er at døgninstitusjonene er stengt i helgene. Jeg lurer på om statsråden har oversikt over hvor mange institusjoner for barn og unge som sliter psykisk, som er stengt i helgene, altså at man må reise hjem på fredag og tilbake igjen på mandag for å fortsette behandlingen. Hvilke grep har statsråden tenkt å ta for å sørge for at Stortingets vedtak om at det skal være behandling også i helgene, blir fulgt opp? Det er ikke slik at man blir sendt hjem hvis man har behov for fortsatt døgnbehandling. Jeg har vært på besøk på Åsebråten i Østfold. Der har de i dag ikke åpent i helgene, og da får pasientene tilbud om behandling ved sykehuset på Kalnes. For mange er ikke det godt nok. Derfor er jeg er glad for at sykehuset nå ser på hvordan de kan utvide døgntilbudet for barn og unge, for de som har behov for det. Så finnes det også andre familier som setter pris på å kunne reise hjem i helgene, der det er innenfor kravet om forsvarlighet. Her må man passe på at det er faglig forsvarlighet som ligger til grunn, og at man ikke glipper i overgangene. Både barne- og familieministeren og jeg har allerede fulgt opp en rekke av anbefalingene fra institusjonsbarnevernet. Det ligger i oppdragsbrevet til sykehusene fra min side, og barne- og familieministeren følger opp innenfor hennes ansvarsområde.

«Vanntåkeanlegg min- ner i stor grad om sprinkleranlegg, men det er dokumentert at de effektivt og pålitelig kan kontrollere og slukke branner med betydelig mindre vann. Krav til mindre vann betyr mindre materialer, og mindre CO2-utslipp. Har statsråden en plan for å oppdatere byggteknisk forskrift, slik at det blir tydelig for offentlige og kommersielle byggherrer at vi nå har to typer standarder for vannbaserte automatiske slukkeanlegg tilgjengelig for norsk brannsikring?» Sande [11:50:29]: Eg takkar for spørsmålet. Byggteknisk forskrift stiller ikkje krav til ein bestemt type sløkkeanlegg. Kravet i forskrifta er funksjonen «automatisk sløkkeanlegg». Dette kan løysast på fleire måtar, f.eks. med sprinklaranlegg, men også med vasståkeanlegg eller med sløkkeanlegg basert på gass eller skum. Val av løysing er ein del av brannprosjekteringa. I rettleiaren til byggteknisk forskrift er det gjeve ei såkalla preakseptert yting om at kravet om automatisk sløkkeanlegg vil vere oppfylt når det blir installert automatisk sprinklaranlegg i samsvar med norske standardar. Ei preakseptert yting er ei tolking og konkretisering av funksjonskravet i TEK17. Det er aldri krav om å bruke dei preaksepterte ytingane og i mange tilfelle heller ikkje mogleg.

Direktoratet meiner det er for mange avgrensingar og for mykje uvisse knytt til dagens vasståkestandard til at han kan visast til som preakseptert yting. Bruk av vasståkeanlegg krev analyse i det enkelte prosjektet. Dette er ei brann- og byggfagleg vurdering. Byggteknisk forskrift skal vareta tryggleik, liv og helse, og forskrifta og rettleiaren må være godt fagleg fundamenterte. Direktoratet jobbar kontinuerleg med å utvikle både forskrifta og rettleiinga til denne, inkludert dei preaksepterte ytingane. Dei er merksame på vasståkestandarden og vil følgje utviklinga av teknologi, Norsk Standard og dokumentasjon og vurdere når det er grunnlag for eventuelt å inkludere dette som ei preakseptert yting.

Man kan spare mye på både materiell og klimagassutslipp, og det gir den samme effekten. Det er en utydelighet fordi alle offentlige byggherrer fortsetter med sprinkleranlegg. Stortinget er et unntak. Statsbygg og andre fortsetter med det selv om man har den europeiske standarden.

per no at han ikkje er moden til å inngå som ei preakseptert yting, for det er for mykje uvisse knytt til om dette kan gjelde som ein generell standard i alle prosjekt, sånn som preaksepterte ytingar er lagde opp til å gje signal om. det er en europeisk standard, og den standarden stiller akkurat de samme kravene til vanntåkeanlegg og effektiviteten som er der, som til et sprinkleranlegg.

(R) [11:57:01]: «Dagen i dag, onsdag 28. februar, er siste frist for å levere høringsinnspill til Klimautvalgets rapport. Rapporten ser klimakrisen i sammenheng med naturkrisen, for eksempel når det gjelder bruken av biomasse og arealkrevende kraftforbruk. Utvalget anbefaler blant annet å droppe elektrifisering med kraft fra land. Hva tenker statsråden om denne anbefalingen, og kan han love at regjeringen vil følge opp denne og andre anbefalinger fra utvalget med konkret politikk?» [11:57:39]: La meg aller først si at jeg er veldig glad for at jeg på vegne av klimaministeren kan svare ut dette spørsmålet, som er veldig vesentlig. Klimautvalget la fram sin rapport, Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050, mot 2050, den 27. oktober. Utvalgets mandat var å gjøre en helhetlig gjennomgang av veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn på en best mulig og kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Utvalget skulle vurdere måloppnåelse og nytte i forhold til den samfunnsøkonomiske kostnaden. er en omfattende utredning med mange anbefalinger om mange og komplekse temaer. Utredningen blir et viktig kunnskapsgrunnlag for både klimameldingen og naturmeldingen regjeringen skal legge fram. Som også utvalget påpeker, henger løsninger og ressurser sammen på tvers av sektorer, noe vurderingen bør ta utgangspunkt i. Det er derfor generelt ikke naturlig å vurdere enkeltanbefalinger løsrevet fra en helhetlig vurdering. Som representanten viser til, går høringsfristen på utredningen ut i dag. Høringsinnspillene vil inngå som et viktig underlag for regjeringens vurdering av videre oppfølging av anbefalingene. Regjeringen vil komme tilbake igjen til Stortinget med en helhetlig inngang til oppfølgingen av utvalgets anbefalinger, bl.a. i klimameldingen for 2035. Noen anbefalinger kan det også være naturlig at følges opp i andre sammenhenger. Dette vil regjeringen i så fall komme tilbake til Stortinget (R) [11:59:13]: Takk for svaret. Selv om det er en settestatsråd, er det mange av de anbefalingene og temaene som nettopp berører også energifeltet. Det er spennende å høre at statsråden sier at det kan bli aktuelt følge det opp ikke bare med klimameldingen, men også på andre områder. Et slikt område jeg lurer litt på, i forlengelsen av sammenhengen mellom naturkrisen og klimakrisen, er dette med prioritering av kraft. Regjeringen har allerede lagt inn et slags modenhetskriterium, men hvis vi skal holde oss innenfor jordens tålegrense, er det kanskje nødvendig med flere kriterier for å prioritere kraften strengere, ikke bare bygge ut og bygge ned alt. Jeg lurer på om regjeringen i forbindelse med bl.a. klimautvalgets rapport vurderer å innføre enda strengere kriterier for tildeling av kraft. [12:00:21]: Vi har i dag en tilknytningsplikt for dem som søker tilgang på nettet og tilgang på fornybar energi. Jeg tror representanten utmerket godt vet at det er tre drivere for økt strømforbruk. Det er klima, det er nyindustrialisering – som vi ønsker å legge til rette for, fordi vi ønsker å sikre og trygge folks jobber – og det er digitalisering. Alle disse tre elementene henger sammen og er viktige for videreutvikling av Norge. Rødt velger å sette den ene sektoren opp mot den andre, de ønsker altså ønsker altså å begrense mulighetene for å bruke elektrifisering som metode for å kutte klimagassutslipp på norsk sokkel. Det vil på en måte tilsi at Rødt har en tilnærming til den viktigste næringen og industrien vi har i landet der de ikke blir – skal vi si – gitt den samme muligheten til å kutte klimagassutslipp som andre. Regjeringen er veldig opptatt av at vi skal utvikle aktiviteten også på norsk sokkel, som en del av de framtidsmulighetene vi har, og ønsker å se det i en større sammenheng. (R) [12:01:26]: Jeg og Rødt mener at elektrifisering av sokkelen først og fremst bidrar til å flytte klimagassutslipp, for det er ikke mindre fossil energi som produseres av at vi elektrifiserer; vi bare flytter

de kriteriene skal ta hensyn til arbeidsplasser, klima og natur, sånn at vi får en reell prioritering av prosjekter som ikke bare handler om hvor lenge de har stått i køen, og hvor langt de har kommet i å bli realisert. at den vil lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon. Det er også en måte å forholde seg til disse

f.eks. industriarbeidsplasser og betydningen av disse i framtiden. Det synes jeg er veldig underlig, for jeg mener at tilgang på arbeid og å ha høy verdiskaping bidrar til både å trygge enkeltmennesket og også å trygge velferden vår som et viktig begrep i tiden framover. Da må også olje- og gassindustrien kutte klimagassutslipp, og vi må sørge for at vi klarer å være attraktive i en situasjon hvor vi kan tiltrekke oss nye investeringer i ny industri, f.eks. Det kan være batteriproduksjon, det kan være grønn hydrogenproduksjon osv. Da må vi sørge for at vi klarer å legge til rette for at vi bygger ut mer kraft og mer nett og bruker energien effektivt. Det er naturlig å se det i en sammenheng. Mye har skjedd siden Hurdalsplattformen, og på energifeltet har det vært fullt trykk på det. Arbeidet med en helhetlig plan har ikke vært startet opp ennå, men både NVE og Statnett jobber med henholdsvis områdeplaner og områdeanalyser som viktige grunnlag for å gå videre med det arbeidet. Presidenten